Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател,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

Дуплика желаете ли, господин Миков? Заповядайте.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

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Корнезов,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова!

Дуплика?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

Дуплика